Amandmane je podnio Odbor za lokalnu i područnu samoupravu i Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedloge. Izvolite državni tajniče. gospodo zastupnici. Ovo se radi o tri zakona u kojima se pojedine odredbe članaka ovih zakona usklađuju sa Zakonom o izboru čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tako imamo kod Zakona o zaštiti od požara promjene u tri članka, u članku 3., u članku 24. i u članku 48. Zakona o zaštiti od požara gdje se u članku 3. riječi: "Poglavarstvo Grada Zagreba, županijsko, gradsko i općinsko poglavarstvo" zamjenjuju riječima: "župan, gradonačelnik i općinski načelnik", znači gdje se ovlaštenja i ovlasti sa poglavarstava prenose na čelnike jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. U članku 2. odnosno u članku 24. zakona temeljnoga se isto ovlasti poglavarstava prenose na gradonačelnika i općinskog načelnika. I u članku 3. kojim se rade izmjene u članku 48. se ovlaštenja poglavarstva jedinice lokalne i područne samouprave zamjenjuju riječima u jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu se mijenja

ovlasti jedne ili više općinskih odnosno gradskih poglavarstava i Poglavarstva Grada Zagreba na predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. U članku 2. koji se odnosi na članak 8. se isto ovlasti sa poglavarstva, općine i grada Zagreba prenose na predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave. stavku 2. se ovlasti poglavarstva, općine, grada ili Grada Zagreba prenose na predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, u članku 17.a poglavarstva na općinske načelnike, gradonačelnike i župane, u stavku 5. poglavarstva općine prenose se ovlasti na načelnike i gradonačelnike. I isto tako u svim ostalim člancima. Zakonu o zaštiti i spašavanju imamo primjene tri članka isto usklađivanje gdje se u članku 1. kojim se mijenja članak 29. ovlasti županijskog poglavarstva prenose na župana i u stavku 3. istog članka se precizira odnosno mijenja da je one ovlasti za koje je bilo nadležno poglavarstvo sada čini odgovornim općinski načelnik, gradonačelnik i župan. I mijenja se članak 29. gdje se isto propisuje da župan tijekom procesa izrade i donošenja vanjskih planova dužan je javnosti osigurati dostupnost vanjskih planova iz članka …/Govornik se ne razumije./… plana koji predstavljaju poslovnu tajnu operatera. Vidio sam amandmane na ova sva tri zakona, izjasnit ćemo se sutra na glasovanju. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Lokalnu i područnu samoupravu? Za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Donošenje ovih Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara, Zakona o izmjenama Zakona o vatrogastvu te Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju kao što je već danas više puta reklo potrebno je radi usklađivanja ovih zakona sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Budući da su izmjenama i dopunama ovoga zakona ukinuta općinska, gradska odnosno županijska poglavarstva te poglavarstva Grada Zagreba kako je to predviđeno u zakonu početkom rada novoizabranih, direktno izabranih župana, gradonačelnika, općinskih načelnika te gradonačelnika Grada Zagreba pa je bilo potrebno njihove dosadašnje nadležnosti, nadležnosti poglavarstava sadržane u dosadašnjim zakonima utvrditi kao prava i obveze drugih tijela. U svim zakonima u pravilu je nadležnost dosadašnjih poglavarstava općinskih i gradskih i Poglavarstva Grada Zagreba kao i županijskog poglavarstva sada se utvrđuje kao nadležnost novoizabranih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Samo kao posebno za istaknuti jedino u Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o vatrogastvu dosadašnja nadležnost poglavarstava prenosi se na predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i to u točno određenim slučajevima kod osnivanja javnih vatrogasnih postrojbi te utvrđivanje poslova i broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u javno vatrogasnim postrojbama. To se ne prenosi na izvršna tijela, nego će biti nadležnost predstavničkih tijela. Ostavlja se naravno poticanje osnivanja DVD-a kao društveno korisne aktivnosti, te određivanje središnje postrojbe ukoliko na području jedinica lokalne samouprave ima više vatrogasnih postrojbi, tada bi predstavnička tijela jedinica odnosno regionalne samouprave određivala središnje postoje sukladne planu zaštite od požara. U ostalima kao što sam rekao dosadašnje nadležnosti utvrđuju kao nadležnosti općinskih, gradskih i županijskih, načelnika odnosno župana. Kao što je i do sada već istaknuto i ovdje u ima kluba HDZ-a upozoravamo predlagatelje na pozornu pozornost redefiniranja odredbi koji definiraju prijelazne i završne odredbe, odnosno početak stupanja na stupanja na snagu ovog zakona kako bi se izbjegla pravna praznina, odnosno ne postojanje pravnog tijela nadležnog tijela koji će obavljati ove poslove kada izmjene i dopune zakona stupe na snagu. Slijedom toga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovih zakona

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. S obzirom da se radi o objedinjenoj raspravi neću posebno iznositi stavove o svakoj točki dnevnog reda posebno, ali ću nastojati kratko iznijeti stavove kluba Hrvatske seljačke stranke o predloženim točkama dnevnog reda. Klub Hrvatske seljačke stranke pozdravlja napore Vlade Republike Hrvatske koji su usmjereni u cilju usklađivanja cijelog seta propisa s odredbama Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi i Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. A koji se između ostaloga odnose na područje koje je vezano uz zaštitu požara, vatrogastvo, te zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara kao vrlo važno područje. Kako su predložene izmjene propisa odnose se samo na usklađivanje u odnosu na nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana, te gradonačelnika Grada Zagreba, znači ne zadiru u suštinske sadržaje materije ovih zakona, već samo se radi o predloženim promjenama prenošenja ovlasti. ovlasti. Ovom prilikom nemamo konkretnih primjedbi i prijedloga na predložene tekstove, jer se nadamo da je Vlada Republike Hrvatske sa svojim tijelima pravilno detektirala i predložila potrebne izmjene, odnosno odredbe u propisima koje su vezane uz ovlasti rada lokalnih čelnika. Slijedom rečenoga klub HSS-a vjeruje da će se predloženim izmjenama stvoriti pretpostavke da budući izabrani lokalni čelnici i dužnosnici mogu nesmetano i kvalitetno provoditi utvrđene im obaveze u spomenutom setu propisa, znači u predložena ova tri zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle kada govorimo o zakonu gdje imamo izmjene o zaštiti i spašavanju Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, o spašavanju, onda moramo reći da izmjene zakona koje su na dnevnom redu odnose se na usklađivanje sa Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, a u dijelu koji se odnosi na ukidanje poglavarstava i jačanje ovlasti čelnika, jedinica lokalne samouprave i područne samouprave. Treba napomenuti da je Hrvatski sabor u srpnju 2007. godine izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju kada su ugrađivane promjene sukladno pravnoj stečevini Europske unije već naglasio važnost vodeće uloge čelnika jedinice lokalne samouprave i područne samouprave u zaštiti i spašavanju stanovništva. Sukladno tim promjenama načelnici općina, gradonačelnici i župani rukovode i koordiniraju sustavom zaištite i spašavanja na svom području, a u uvjetima velike nesreće i katastrofe i izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja. Navedene promjene rezultat su suverenog sustava zaištete i spašavanja u Republici Hrvatskoj koji pod vodstvom Državne uprave za zaštitu i spašavanje sve više dobiva okvire sustava kompatibilnog sa drugim razvijenim europskim zemljama koji se temelji na zajedničkom i usklađenom djelovanju svih sudionika od profesionalnih snaga, do udruga građana i pričuvnih snaga koji se aktiviraju kada je to potrebno. Tako ustrojeni sustav omogućuje da se raspoloživa financijska sredstva potrebna za razvoj kapaciteta i vođenja aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja, koriste na najracionalniji način uz postizanje potrebne razine zaštite na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Aktivnosti provedbe programa djelovanjem tijekom prošle 2008. godine, u gašenju požara otvorenog prostora sa bitno manjom opožarenom površinom uz povećani broj početnih požara, te primjerno provedene veće akcije spašavanja kao što je to bilo kod nesreće Slovačkog autobusa kod Gospića pokazuju da sustav djeluje. U situaciji kada očekujemo i skoro provođenje memoranduma o pristupanju mehanizmu za suradnju u civilnoj zaštiti Europske unije, sustav zaštite i spašavanja koji djeluje čimbenik je stabilnosti i sposobnosti da Republika Hrvatska svojim gostima tijekom nadolazeće turističke sezone osigura siguran odmor, a ako se nesreća ipak i dogodi, odgovarajuću pomoć i skrb, što u uvjetima suvremenog svijeta nije nebitan dio turističke ponude. Stoga podržavam izmjene Zakona o zaštiti spašavanja, Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara. Hvala lijepo. Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Odredbe zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je uskladiti sa odredbama Zakona o lokalnoj, područnoj samoupravi. U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite spašavanja općinski načelnik, gradonačelnik ili župan za svoje područje izrađuju i predlažu predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti uz prethodno pribavljenu suglasnost uprave. Isto tako izrađuju i predlažu predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja, financiranja sustava zaštite i spašavanja na svom području, prijedloge općih akata kojima propisuju mjere aktivnosti i poslove u provođenju zaštita i spašavanja. Određuju operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje sukladno procjeni i ugroženosti. Osiguravaju uvjete za premještanje, zbrinjavanje, …/Govornik se ne razumije./… i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima zaštite i spašavanja. Isto tako osiguravaju uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. Pored poslova iz stavka 1. članka 29. župan izrađuje i predlaže vanjske planove predstavničkom tijelu županije. Za provedbu obveza propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka odgovara općinski načelnik, gradonačelnik i župan, sukladno odredbama zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Župan tijekom procesa izrade donošenja vanjskih planova dužan je javnosti osigurati dostupnost vanjskih planova iz članka 29. stavak 2. ovoga zakona osim dijelova plana koji predstavljaju poslovnu tajnu operatera. Za obavještavanje javnosti o primjeni vanjskoga plana odgovoran je općinski načelnik, gradonačelnik ili župan. U procesu informiranja o izradi vanjskoga plana informacija za stanovništvo mora sadržavati ime operatera, adresu pogona, identifikaciju položaja osoba koja dostavlja informacije, potvrdu da pogon podliježe propisima o zaštiti okoliša te da je nadležnim tijelima iz ovoga zakona dostavio obavijesti ili izvješće o sigurnosti propisano propisima iz područja zaštite okoliša. Informacije o načinu upozoravanja daljnjeg obavještavanja pogođenog stanovništva u slučaju velike nesreće, informacije o radnjama i obrascima ponašanja i koje bi pogođeno stanovništvo trebalo poduzeti i usvojiti u slučaju velike nesreće. Potvrdu da operater na mjestu događaja organizira odgovarajuće aktivnosti, prvenstveno povezivanje i suradnju sa hitnim službama kako bi se učinci velikih nesreća sveli na najmanju moguću mjeru. Uputa na vanjski plan sastavljena radi svladavanja svih učinaka nesreće izvan mjesta događaja sa preporukom da se o slučaju nesreće postupa prema uputama i zahtjevima hitnih službi. Pojedinosti o tome gdje se mogu dobiti daljnje relevantne informacije ovisno o uvjetima povjerljivosti utvrđenim posebnim propisima. Stanovnici županije u postupku iz stavka 1. ovoga članka a najkraće u vremenu od 30 dana imaju pravo davati primjedbe i sugestije na vanjski plan.

smo od jutros razgovarali a to je da je funkcioniranje jedinica lokalne samouprave na prvom mjestu i ono je nezaustavljivo bez obzira na izbore od 17. svibnja je li i onoga što će uslijediti poslije toga, jer mnogi poslovi dakle, ne mogu biti zaustavljeni, život se ne može zaustaviti zbog toga što se mijenja zakon, odnosno što idemo na neposredne izbore, načelnika općina, gradonačelnika i župana, odnosno što dajemo sasvim dakle, jedan novi pristup i obol o znakovitosti rada, gradskih vijeća, odnosno skupština, odnosno gradonačelnika. Bitno u posebice ova tri zakona jeste za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave zbog toga što su one možda u razdoblju koje prethodi, odnosno koje ide pred nama, dakle, još nije nastupilo od posebnog značaja. Naime, hrvatski se vatrogasci, i zašto je potrebna hitnost zapravo donošenja ovoga zakona, pa hrvatski vatrogasci se pripremaju za potpuno novu protupožarnu sezonu makar ona još nije nastupila i oni su svake godine zapravo sve bolje opremljeni, obučeni, spašavaju Hrvatsku obalu, ljude, našu imovinu i U tome svemu treba kazati zapravo da se i sada razrađuju mnogi planovi, provodi se obuka podjednako na obalnom i priobalnom području a sve zajedno će ujediniti ovaj Vladin program godišnjih aktivnosti zaštite od požara za 2009. godinu. Da je to zaista tako evo možemo potvrditi i podacima da za 2009. godinu Vlada Republike Hrvatske je izdvojila u obranu od požara 32,5 milijuna kuna a to je za skoro 6 puta više nego u 2007. godini. Nadalje, isto tako ide i projekt opremanja novih vatrogasnih vozila. Isto tako to znamo da je Vlada, u iznosu od, otkupila dakle, 210 vatrogasnih vozila u iznosu od 82 milijuna eura. I za distribuirati jedinicama lokalne samouprave ostalo je i stiže i ove godine posljednji kontingent sa 31 vozilom. Prema tome, dakle, ovi zakoni su neophodno potrebni jer upravo dakle, novi načelnici, gradonačelnici ili dakle stari neovisno o tome će zajedno sa jedinicama u dakle, sa skupštinama i vijećima, u jedinicama lokalne samouprave morati poduzimati korake u ovom pravcu da se ukupna dakle, zaštita i spašavanja među njima i požari, vatrogastvo itd., dakle, održi u funkciji kao što je to bilo i do sada. A u ostalom tu nema nikakve novine jer i do sada su uglavnom ili gradonačelnici, odnosno načelnici općina pa i župani u vrlo čestim slučajevima bili na čelu stožera općinskih, gradskih ili županijskih u zaštiti i u spašavanju ili su okupljali, počevši od civilne zaštite, pa, je li koja se formira pa sve do vatrogastva itd.. Uostalom zašto je sve ovo zapravo opet potrebno jer obuku koja je započela isto tako treba neovisno o promjenama zakona. Naime još prošle godine je 420 vatrogasaca uspješno završilo obuku u radu sa helikopterom. A to je opet neobično, znakovito i važno i zbog obalnog područja i priobalnog gdje najčešće imamo opožarena područja. A i ovo ljeto zasigurno posebne vatrogasne baze će biti uspostavljene za najugroženije lokalitete podjednako na otocima, nacionalnim parkovima ali i priobalnom području koje je dakle direktno vezano uz njih. Upravo zbog ovih razloga koje sam sada naveo mislim da je hitnost donošenja ovih zakona neophodno potrebita ali prvenstveno funkcioniranje jedinica lokalne samouprave nakon izbora u svibnju. Hvala. Zaključujem raspravu za ova tri konačna prijedloga